**Zgrebec, Dragica (SDP)** A sada ćemo na prijedlog klubova objediniti 4 sljedeće točke. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji, drugo čitanje, P.Z. br.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 prijedlog akta ste primili. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Također je raspravu proveo Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Njihova ste izvješća primili.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 i tu su raspravu proveli Odbor za zakonodavstvo i pravosuđe, a izvješća ste primili. I konačno, - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 860; Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. I tu su raspravu proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe, a izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će nam prijedloge zakona obrazložiti zamjenica ministra pravosuđa gospođa Sandra Artuković Kunšt. **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Zakon o Pravosudnoj akademiji donesen je 2009. godine i Pravosudna akademija je osnovana kao posebna javna ustanova koja kroz Državnu školu za pravosudne dužnosnike organizira i provodi usavršavanje kandidata za pravosudne dužnosnike sukladno preporuci Vijeća Europe o neovisnosti, učinkovitosti i ulozi sudaca prema kojoj preporuci su države članice dužne utvrditi objektivne i transparentne zakonom ustanovljene kriterije za imenovanje pravosudnih dužnosnika, te osigurati odgovarajuću obuku kandidata za pravosudne dužnosnike prije njihovog imenovanja, a sve radi povećanja neovisnosti profesionalnosti i odgovornosti. Kroz primjenu Zakona o Pravosudnoj akademiji utvrđeni su određeni nedostaci i utvrđene su mogućnosti unapređenja ulaska u pravosudnu dužnost. Na tom tragu je Ministarstvo pravosuđa prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o Pravosudnoj akademiji, Zakona o Državnom sudbenom vijeću, Zakona o Državnom odvjetništvu, a uslijediti će i Prijedlog zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu nastojalo otkloniti nejednakosti kandidata pri upisu u školu s obzirom na način i vrijeme polaganja pravosudnog ispita, a to je temelj kriterija za upis. Izjednačiti položaj savjetnika u pravosudnim tijelima koji su polaznici škole i ostalih savjetnika koji nisu i omogućiti izbor mjesta rada. Predloženim se izmjenama dakle nastoji povećati, odnosno povećava se motiviranost kandidata sa završenom državnom školom za javljanje na oglase za slobodna dužnička mjesta. Ujedno se otvara mogućnost imenovanja na prvostupanjske pravosudne dužnosti i onim kandidatima koji su svojim radom na pravnim poslovima u određenom trajanju stekli dovoljno praktičkih znanja i iskustava iako nisu pohađali državnu školu da se kandidiraju za pravosudnu dužnost. Na ovaj način se jača i uloga Državnog sudbenog vijeća i Državno-odvjetničkog vijeća pri imenovanju pravosudnih dužnosnika jer se omogućava izbor iz većeg kruga ili broja kandidata. Posebno smo osnovali radnu skupinu za izmjenu ovih zakona. Sastavljena je od predstavnika Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva, Državnog sudbenog vijeća, Državno-odvjetničkog vijeća, Udruge hrvatskih sudaca, Udruge hrvatskih sudskih savjetnika i vježbenika, Hrvatske odvjetničke komore, Općinskog građanskog suda i Županijskog suda u Zagrebu kao najvećih sudova, Pravosudne akademije i Ministarstva pravosuđa. Zajednički smo utvrdili nacrte prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji, a nastavno na te izmjene izrađeni su i prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o Državnom sudbenom vijeću i Državnom odvjetničkom vijeću, a ovdje nastavno i Zakona o sudovima. Polazište predloženih izmjena je zadržavanje Državne škole za pravosudne dužnosnike kao postojećeg institucionalnog okvira teoretskog i praktičnog obrazovanja budućih pravosudnih dužnosnika, ali i izmjena nadležnosti Državnog sudbenog vijeća i Državnog odvjetničkog vijeća prema kojim ova tijela više ne bi provodila postupke upisa i provedbe završnog ispita u državnoj školi. Izmjenama Zakona o Pravosudnoj akademiji predlaže se da se postupak upisa u državnu školu povjeri posebnom povjerenstvu čije članove iz reda sudaca Vrhovnog suda RH, zamjenika glavnog državnog odvjetnika RH i Ministarstva pravosuđa na 4 godine imenuje Upravno vijeće akademije na prijedlog Opće sjednice Vrhovnog suda RH, Kolegija Državnog odvjetništva i ministra pravosuđa. Povjerenstvo bi provodilo selekciju kandidata kroz posebno strukturiran pismeni i usmeni dio postupka i ovim prijedlogom se otklanjaju postojeća preklapanja funkcije DSV-a temeljem kojih je ulaz u državnu školu zapravo praktično značio i ulaz u pravosudnu dužnost ukoliko se osoba javila i kandidirala jer je o oba, i ulaz u državnu školu i izbor za pravosudnu dužnost, odlučivalo isto tijelo ili DSV. Ujedno smo otklonili i postojeće nejednakosti u vrednovanju kandidata koji su pravosudni ispit položili u različitim kriterijima vrednovanja. Kandidatima prijavljenim u državnu školu prijedlogom se omogućuje pravo izbora mjesta rada i rasporeda u pravosudna tijela za vrijeme trajanja državne škole i to sukladno rezultatima ostvarenim u postupku upisa pri čemu kandidati koji su već u sustavu kao savjetnici ili viši savjetnici zadržavaju svoj status a kandidati koji to nisu raspoređuju se na savjetnička mjesta u najdužem trajanju od 3 godine. Predloženim se izmjenama također otklanjaju nejednakosti koje prema važećem zakonu prouzročio status polaznika državne škole kao viših savjetnika u pravosudnim tijelima na neodređeno vrijeme u odnosu na savjetnike i više savjetnike u pravosudnim tijelima koji nisu polaznici državne škole. Trajanje stručnog usavršavanja u državnoj školi predlažemo skratiti sa 2 na 1 godinu, koncentracijom važećeg programa usavršavanja. Polaganje završnog ispita u državnoj školi također se predlaže povjeriti posebnom tripartitnom povjerenstvu čije članove na 4 godine imenuje Upravno vijeće akademije iz reda sudaca Vrhovnog suda RH, zamjenika glavnog državnog odvjetnika RH i Ministarstva pravosuđa. Predloženim konceptima upisa i provedbe završnog ispita u državnoj školi se dokida i postojeća stroga odvojenost školovanja za suce i za zamjenike državnih odvjetnika, odnosno nemogućnost da se za suca imenuje kandidat koji je državnu školu završio za zamjenika državnog odvjetnika i obratno. Predlaže se izjednačiti određeno radno iskustvo i staž na pravnim poslovima savjetnika u pravosudnim tijelima, odvjetnika, javnih bilježnika, javnobilježničkih prisjednika odnosno drugih pravnika s položenim pravosudnim ispitom sa znanjima i vještinama koje se stječu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike te se i ovim osobama omogućava da polažu završni ispit odnosno steknu status kandidata sa završenom Državnom školom za pravosudne dužnosnike kako bi mogli konkurirati u postupcima pred DSV-om i Državnim odvjetničkim vijećem za imenovanje na sudačku odnosno državnoodvjetničku dužnost. Radi izjednačavanja položaja obje kategorije kandidata koji pristupaju završnom ispitu predlaže se da završna ocjena na državnoj školi bude isključivo rezultat znanja iskazanog na završnom ispitu te da u nju više ne ulaze bodovi ostvareni na prijemnom ispitu u školi te ocjene mentora. Zakonom se predlaže i uvođenje obveze povrata novčanih sredstava utrošenih na školovanje polaznika koji ne polože završni ispit dok se obvezu obnašanja dužnosti nakon završene državne škole i imenovanja zbog zbog predloženog skraćivanja trajanja samog školovanja predlaže isto skratiti sa 5 godina na 2. Kroz predložene izmjene i dopune Zakona o Pravosudnoj akademiji predlažu se i određene organizacijske izmjene unutar same Pravosudne akademije, to se odnosi na smanjenje broja članova Upravnog vijeća akademije sa 11 na 9 radi učinkovitog rada ovog tijela te proširenje djelatnosti stručnog usavršavanja na sve službenike iz područja pravosuđa, a ne samo na usavršavanje vježbenika i savjetnika u pravosudnim tijelima kao dosada. Razlike u odnosu na prijedlog zakona su tri glavne, odnosno tri značajne. Propisano je pravo osoba kojima se prema posebnim zakonima priznaje da se u natječaju za upis u školu pozovu na svoje pravo, kao i da se u slučaju ako imaju izjednačeni broj bodova na utvrđenoj listi ostvari prvenstvo pri upisu kandidatu koji sukladno odredbama posebnog zakona ostvaruje pravo prednosti. Radi veće transparentnosti i objektivnosti postupka upisa i polaganja završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike te postojanja većeg stupnja pravne sigurnosti najmanji broj bodova na provjerama znanja odnosno taj donji minimum u ovim postupcima se propisuje zakonom, a ne pravilnikom. On za upis u školu na pisanoj provjeri iznosi 65% odnosno 156 bodova u odnosu na 260 maksimalnih te na završnom ispitu ukupno 225 bodova ili 75%. Izmjena je i da članovi upravnog vijeća ne mogu biti članovi povjerenstva čije je osnivanje predviđeno ovim zakonom s obzirom da su pojedini članovi upravnog vijeća po položaju suci Vrhovnog suda i zamjenici glavnog državnog odvjetnika te da upravno vijeće imenuje članove ovih povjerenstava a radi izbjegavanja preklapanja odnosno radi objektivnosti i nepristranosti njihovog rada. Nastavno na predložene izmjene i dopune Zakona o pravosudnoj akademiji predlažu se i određene izmjene Zakona o državnom sudbenom vijeću i Zakona o državnom odvjetništvu. Sukladno izmjenama koncepta upisa i provedbe završnog ispita u državnoj školi koje su predložene Zakonom o pravosudnoj akademiji. Ovim se zakonima predlaže iz nadležnosti Državnog sudbenog vijeća i Državnog odvjetničkog vijeća izostaviti odredbe koje ove postupke stavljaju u njihovu nadležnost jer je predloženo da prelaze u nadležnost posebnih povjerenstva koji se osnivaju pri akademiji. Predlaže se da se u zakone ugrade mehanizmi koji izjednačavaju vrednovanje završnog ispita kandidata koji su ga već položili i kandidata koji će ga ubuduće polagati a s obzirom na postojeću različitost pristupa Državnog sudbenog vijeća i Državnog odvjetničkog vijeća pri vrednovanju završne ocjene a predložene su i izmjene Zakona o pravosudnoj akademiji prema kojima se više za upis u školu ne vrednuje uspjeh ostvaren na pravosudnom ispitu, a na završnom ispitu se više ne vrednuju uspjeh na ulaznom ispitu u školu školu i ocjene mentora. Stoga se propisuje da se ubuduće u postupcima imenovanja pred oba vijeća postignute završne ocjene množe i izjednačavajućim koeficijentom. Postupak imenovanja na pravosudnu dužnost u prvom stupnju predlaže se dopuniti provedbom psihološkog testiranja na istovjetan način kako se ono prema važećem Zakonu o pravosudnoj akademiji provodi pri upisu u državnu školu sve sa ciljem da se izjednače kandidati za pravosudnu dužnost koji su se usavršavali u državnoj školi sa kandidatima koji su samo položili završni ispit. Postupak imenovanja sudova na sudove prvog stupnja te sudaca Vrhovnog suda RH iz reda kandidata koji nisu pravosudni dužnosnici predlaže se dopuniti provedbom sigurnosne provjere sukladno odredbama Zakona o sigurnosnim provjerama jer se provedba ove provjere smatra svrsishovitom s obzirom na specifičnost pravosudne dužnosti radi svođenja mogućnosti zloupotreba dužnosti i prava i ovlasti na štetu nacionalne sigurnosti i interesa RH na najmanju moguću mjeru. Odredbe Zakona o državnom odvjetništvu o provedbi sigurnosne provjere su naravno usklađene s odredbama Zakona o sigurnosnim provjerama. S obzirom da izmjenama Zakona o pravosudnoj akademiji predloženo da završna ocjena na završnom ispitu iznosi najviše 300 bodova kako bi se izjednačile postojeće razlike u vrednovanju uspjeha polaznika državne škole škole od strane Državnog sudbenog vijeća i Državno odvjetničkog vijeća proizašle iz propisivanja relativnih a ne apsolutnih iznosa pojedinih komponenta ocjene slijedom čega najviša ocjena za kandidate iznosi 200 za suce, a za državne odvjetnike 100 predlaže se propisati izjednačavanje ovog vrednovanja, odnosno ovih bodova. Razlike u odnosu na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću i o Državnom odvjetništvu u odnosu na pravo čitanje su te da je sa ciljem otklona nejasnoća i dosadašnjih dvojbi u tumačenju pojma preustroja suda i državnog odvjetništva koje su posebno došle do izražaja nakon provedene reorganizacije pravosudnog sustava i stupanja na snagu Zakona o područjima i sjedištima sudova i Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava. Pod pojam preustroja pored spajanja i razdvajanja uvršten je i pojam pripajanja te je propisano da svim predsjednicima sudova odnosno državnih odvjetnika, državnih odvjetništava obuhvaćenih preustrojem dužnost predsjednika suda odnosno državnih odvjetnika na toj lokaciji prestaje danom kada kojim su sudovi, odnosno državna odvjetništva spojeni odnosno pripajaju se ili razdvajaju. U odnosu na Zakon o državnom odvjetništvu, s obzirom na izmjene pojma preustroja i prestanka dužnosti državnih odvjetništava bilo je potrebno i postojeću ovlast državnog odvjetnika neposredno višeg državnog odvjetnika da odredi zamjenika državnog odvjetnika radi obnašanja poslova državno odvjetničke uprave do imenovanja novog državnog odvjetnika i na slučaj web pripajanja i razdvajanja državnih odvjetništava. Što se tiče Zakona o sudovima, zbog potrebe usklađivanja položaja službenika zaposlenih u sudovima i državnim odvjetništvima sa položajem drugih državnih službenika u odnosu na polaganje državnog stručnog stručnog ispita. Iz odredbi ovih zakona izostavljena je ovlast ministra pravosuđa da posebnim pravilnikom uređuje program, postupak i način polaganja državnog stručnog ispita za jer je za sva pitanja u vezi polaganja državnog stručnog ispita upućeno na propise koji se primjenjuju za državne službenike. S obzirom da je postupak, način polaganja i program državnog stručnog ispita za službenike u pravosudnim tijelima trenutno propisan pravilnikom o sudskim službenicima, te da se ovaj ispit provodi u Ministarstvu pravosuđa prijelaznim i završnim odredbama ovih zakona uredili smo pitanje važenja dosada položenih i priznatih ispita bez obveze njihovog ponovnog polaganja. Vremensko važenje postojećeg sustava polaganja ispita, dakle do stupanja na snagu izmjena uredbe o postupku, načinu polaganja i programu stručnog usavršavanja za državne službenike, te dovršetak ispita koji u trenutku stupanja na snagu predmetnih izmjena bude u tijeku prema postojećem sustavu. S obzirom da je u konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću predložena proširena definicija pojma preustroja suda a s tim u vezi i prestanak dužnosti predsjednika suda suda u preustroju, u slučaju spajanja, pripajanja i razdvajanja sudova nužno je istodobno i u Zakonu o sudovima na odgovarajući način urediti davanje ovlasti za privremeno obavljanje poslova sudske uprave do imenovanja predsjednika novoosnovanog suda,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 Hvala vam